Колеги, зараз 3 хвилини для запитань. Лишайтесь, пане Іване, на трибуні, будь ласка. 3 хвилини, і переходимо до голосування. Отже, через 3 хвилини буде голосування. Я прошу запросити депутатів в зал. І зараз прошу провести запис, хто хоче поставити запитання співдоповідачу. Будь ласка.

У мене запитання. Власне, фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати даний законопроект, тому що ми не приймаємо зайві бюрократичні перестороги. особливо коли приїжджають незаплановані, термінові делегації, а в них зараз дуже багато є таких делегацій. І, власне, цим законопроектом ми виконуємо загальноприйняті міжнародні конвенції і вимоги до охорони і представників іноземних урядів, і міжнародних організацій. Тому жодної політики, давайте всі підтримаємо законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кривенко Віктор Миколайович. 13:39:03 КРИВЕНКО В.М. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Колеги, я пропоную підтримати цей законопроект, він, справді, просто дасть більш оперативно можливість працювати. моє звернення до шановного Голови Верховної Ради. Ми вчора на комітеті, як я вас інформував на Погоджувальній раді, прийняли одноголосно нашим бюджетним комітетом законопроект 5693 – це по заборгованості по зарплаті нашим ракетобудівникам. І у мене величезне прохання поставити його і взяти на особистий контроль, поставити його на вівторок, і поставити Закон 5113, який зареєстрували представники "Батьківщини" і Радикальної партії, щоб ми ці два закони вирішили – і вирішили проблему наших ракетобудівників. Дуже вас прошу, пане Голово. Дякую. Барна Олег Степанович, одна хвилина. 13:39:52 БАРНА О.С. Друзі, відповідно до Конституції України виключно компетенцією Президента України є питання зовнішньої політики ведення держави. Тому, очевидно, питання діяльності і співпраці із міжнародними дипломатичними представництвами і відповідно забезпечення їх діяльності, а, отже, і захисту, повинно покладатися на державу Україна в особі Президента України, який повинен забезпечити всі належні умови належної діяльності дипломатів на території України. Тому цей законопроект структуризує відповідно обов'язки у міжнародних відносинах нашої країни і захисту дипломатичних представництв. Прошу підтримати цей законопроект. Дякую. Я розумію, це не запитання, а виступ. І останнє, Шверк Григорій Аронович, після того переходимо до голосування. Прошу зайти в зал. Будь ласка, Григорій Аронович. Дякую. Шановні колеги, я теж прошу підтримати цей законопроект. З моєї точки зору, це питання, яке не є контроверсійним, це питання, яке не має жодної політичної забарвленості. Тому прошу, до всіх фракцій звертаюсь, парламенту підтримати цей законопроект. Дякую дуже. Дякую. Я прошу доповідача зайняти робоче місце і ми переходимо до прийняття рішення, колеги. Прошу усіх зайняти робочі місця, ми завершили обговорення, ми переходимо до прийняття рішення. Запросіть депутатів в зал. Я поставлю на голосування пропозицію комітету. І я ставлю на голосування Закон України "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" з пропозиціями Президента України від 09.11.2016 року за пропозицією комітету прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Такою є пропозиція комітету і я таку ставлю на голосування. Отже, Закон України 2289а прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати. За-227 Рішення прийнято. Закон прийнятий. Колеги, у нас наступних два закони, увага, взагалі без правок. Ми їх пройдемо за 2 хвилини. І у мене до вас є таке звернення. Ви, звичайно, потім приймете рішення голосуванням. До мене підійшли ряд депутатів з різних фракцій і з комітету освіти, щоб проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" 5240, щоб ми поставили в порядок денний і проголосували. Тому у мене є пропозиція, колеги. Зараз два закони в другому читанні фактично без правок, це 5 хвилин. А потім я запропоную 5240, він є в порядок денному, просто його перенести ближче і проголосувати. Підтримується? Тоді переходимо до голосування, колеги. Тільки прошу не розходитись, залишатись в залі. Зараз два законопроекти. Останній з блоку національної безпеки і оборони, де взагалі нема правок. Перший з них 4915-д, депутатський. Це проект Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість продукції оборонного призначення. Запрошую до доповіді голову Комітету з питань податкової та митної політики Южаніну Ніну Петрівну. Будь ласка, Ніна Петрівна. І не розходьтесь. Тут взагалі нема правок, в цьому законі. Будь ласка, Ніна Петрівна. Шановний пане Голово, шановні колеги! У нас до другого читання два коротенькі законопроекти. Вони, законопроектами пропонується доповнити перелік продукції оборонного призначення, яка при ввезенні на митну територію України та постачанні на митній території України звільнена від оподаткування податком на додану вартість додатковими видами продукції оборонного призначення. А саме: до такої продукції входять наступні товари: шини та покришки гумові для військової техніки, що використовуються в оборонних цілях, (ми додали код необхідний); засоби радіоелектронної боротьби, радіоподавлення, транкінгового зв'язку, апаратура прослуховування направленої дії, радіостанції ультракороткого хвильового і короткохвильового діапазону військового призначення, розвідувально-сигнальна апаратура. Прошу перейти до поправок. Поправка лише одна і ми її повністю врахували. Тому можемо голосувати. Комітет на своєму засіданні 22 лютого розглянув порівняльну таблицю і рекомендує Верховній Раді України прийняти його у другому читанні та в цілому як закон. Дякую. Колеги, поправка єдина врахована і ми можемо переходити до голосування. Я прошу зайняти робочі місця і прошу приготуватись. Колеги, будь ласка, зайдіть в зал, займіть робочі місця. Це питання звільнення від оподаткування продукції оборонного призначення. Це питання безпеки і оборони, колеги. І я прошу дисципліновано взяти участь в голосуванні. І я ставлю на голосування проект Закону 4915 (депутатський) в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, підтримаємо наших бійців. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги,

Шановні колеги, у нас було попередній раз побоювання щодо шин. Ми уточнили код, крім того, це шини, які використовуються виключно для військової техніки. Ми доповнили словами "у разі постачання таких товарів здійснюються для державних замовників з оборонного призначення". Ми виключили навіть можливість розмитнення любим другим суб'єктом господарської діяльності. Саме це було у нас завжди зупинкою при голосування і прийнятті даних норм. Все решта це виключно… ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зараз я дам по хвилині фракціям і потім поставлю на повернення. Отже, Журжій хвилина, потім Пашинський, потім Сершій Соболєв, потім Мельничук і потім переходимо до голосування. Будь ласка, по хвилині. Журжій. 13:47:21 ЖУРЖІЙ А.В. Колеги, я вкотре хочу звернути вашу увагу на хибний шлях, яким ми йдемо. У даному випадку гроші на оборонне замовлення виділяються з державного бюджету. Податок на додану вартість сплачується до державного бюджету. З точки зору бюджету. Жодної логіки в звільненні від оподаткування ПДВ немає. Єдина логіка є в тому, що той, хто сплачує це не гроші бюджету і тоді це, пробачте, схема, яку ми зараз намагаємось узаконити в залі. Наголошую ще раз. Гроші ПДВ сплатяться з бюджету в бюджет. І немає ніякої логіки звільняти дану продукцію від оподаткування. Дякую. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги,ю ми ще раз проаналізували ті коди, які тут зазначені. Наприклад, 8517 побутові стаціонарні телефони, стільникові телефони, смартфони тощо. Код 8525. Побутові телевізори, відео та цифрові камери. Я абсолютно згоден з колегою Журжієм. Для того, щоб ми не пішли на питання зловживань, коли закуповується фактично побутова техніка нам треба або коди розширити до десятизначних, як це встановлено і унеможливлює зловживання тут. І тоді є варіант проголосувати на повторне друге читання. В такому варіанті зловживання будуть очевидні і під виглядом продукції, яка закуповується, я вам назвав лише два коди. Я можу далі продовжувати називати коди, де пряме застереження того, що це є побутова звичайна техніка, як вона піде або на використання, наприклад, Збройних Сил, або на інші потреби – незрозуміло. Уточнюємо коди або діємо по схемі, яка завжди діяла. Державний бюджет сплачує це, сплачуються податки в державний бюджет, і ніяких питань тут не буде. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Мельничук хвилина. Потім Пашинський, потім Курячий і переходимо до голосування. Будь ласка, одна хвилина. Дійсно хочу підтримати ідею ту, що сплачувати саме мито, воно перекладеться з одного карману в інший в державному бюджеті. От. І нічого страшного. І це буде безпека того, що, наприклад, автомобільні шини на автомобілі МАЗ, сторони, будуть військово призначені, а, з іншої сторони, будуть цивільного призначення. Так само на всю іншу техніку, яка була перерахована. Краще воно хай перекладається, хай зробить в електронному вигляді перекладено з одного місця в інше, але тільки державне

Це розповсюджується виключно на те, що вписано в державне оборонне замовлення. Процедура державного оборонного замовлення чітка, прозора, члени Комітету з оборони і безпеки його контролюють, члени Комітету бюджетного теж його контролюють. Пункт другий, щодо сплати ПДВ. Ще раз хочу звернути увагу, не є секретом, що летальної зброї нам ніколи не поставляли ще ніхто. Але ті, що сказала пані Южаніна, ті норми – це РЕБ, це зв'язок зараз, ідуть підписання контрактів бюджета, не коштів державного бюджета, ці групи товарів будуть поставлені в Україну. В державному оборонному замовленні немає цих коштів на цю сплату, ми просто не отримаєм цю техніку, це міжурядові угоди. Я не хочу називати країни, це секрет, це міжурядові угоди, це фінансується не нашим урядом і в нас нема грошей це розмитнити. До довідки: всі, хто служив в армії, розуміють, що саме одна з самих… одна з самих великих проблем – це зв'язок. Так щоб було зрозуміло, нам, щоб забезпечити новітнім зв’язком нашу армію, треба мільярд доларів, а в нас доз на це рік 300 мільйонів доларів. Шановні друзі, я ще раз звертаюсь до залу. Підтримайте цей законопроект, він виключно розповсюджується на те, що стоїть в державному оборонному замовленні, і мова йде про конкретні групи, про які я говорив. Дякую за увагу. Дякую. Отже, останнє – Курячий, включіть мікрофон. І через хвилину я поставлю на голосування повернення. Прошу заходити в зал. Будь ласка, Максим Курячий. 13:52:04 КУРЯЧИЙ М.П. Шановні колеги, ні про які телефони мобільні там не йдеться, оскільки за державне оборонне замовлення мобільні телефони не покупаються, це перекручування фактів зі слів попередніх виступаючих. Це по-перше. По-друге, про що йдеться мова в цьому законопроекті. Це специфічна апаратура: засоби радіоелектронної боротьби, апаратура прослуховування, транкнгового госзв'язку, розвідувальні сигнальні апарати і радіоелектронна апаратура для військових потреб, яка не виробляється в Україні. Більше того, звільнення від податку на додану вартість при розмитненні буде означати, що ми можемо ми можемо зекономити кошти з Державного оборонного замовлення, і більше купити для наших військових оборудованія для того, щоб скоріше перемогти ворога. Друзі, не спекулюйте, не перекручуйте факти, голосуємо "за" одностайно задля перемоги України над ворогом. Дякую. Отже, колеги, ми обмінялися думками по фракціях. Зараз я поставлю пропозицію повернутися до голосування за пропозицією комітету і прошу підтримати. Всі висловили свої пропозиції. Отже, я ставлю пропозицію повернутися до голосування за пропозицією комітету 4915 депутатський проект Закону про звільнення від оподаткування податком на додану вартість продукції оборонного призначення. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, голосуємо. Прошу підтримати. За-179 Колеги, якщо я поставлю на повторне друге читання, це буде підтримано? Повторне друге читання, колеги, прошу приготуватися. Я прошу приготуватися до голосування. Я ставлю наступну пропозицію по Регламенту, проект Закону 4915 депутатський. прошу проголосувати, прошу підтримати, щоб не втратити законопроект, колеги, прошу підтримати. Комітет швидко доопрацює. На повторне друге читання 4915 депутатський, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо на повторне друге. колеги, я ще раз попрошу, зараз повторне друге читання, я прошу підтримати. Я прошу зайти в зал і зайняти робочі місця, колеги. Я прошу підтримати повторне друге читання, щоб ми не втратили законопроект. Я прошу не виходити із залу, а навпаки заходити, колеги. Я прошу зараз, колеги, підтримати дану пропозицію, це питання оборони і безпеки. Зараз, коли депутати заходять в зал, я даю одну хвилину керівнику Комітету з питань безпеки і оборони. Одна хвилина, Пашинський, за хвилину я ще раз поставлю. Будь ласка, заходьте в зал. Пашинський, одна хвилина. Шановні колеги, я дуже вас прошу не відхиляти цей закон. Я почув позицію фракції "Самопомочі". Всі вичерпні коментарі уповноваженим особам будуть надані, тільки після цього я прошу вас прийняти рішення. Ще раз хочу сказати, мова йде про те, що іноземні уряди пішли нам назустріч, виділяють нам фінансові ресурси під поставки своєї техніки, розумієте? І у нас немає грошей цих в бюджеті в дозі, на сплату цього ПДВ. У нас є ресурси, які нас фінансують. Не відхиляйте цей закон, ми не зможемо реалізувати контракт на сотні мільйонів доларів на дуже вигідних умовах. Дякую. Колеги, я хочу звернути вашу увагу, якщо у нас є важливі контракти, по яким нам пропонують поставити зброю, і там не було передбачено в тому числі зараз навіть в бюджеті сплата податку на додану вартість, і ви кажете, що у вас в кошторисі немає цього податку, немає жодної проблеми внести зміни, тому що це не потребує додаткових видатків державного бюджету. Це та ситуація, коли державний бюджет несе видатки з одного свого рахунку на інший свій рахунок, це не потребує коштів. Якщо технічно потрібно в розписі передбачити додатково, Верховна Рада може це спокійно прийняти і передбачити додатково ці кошти, тому що вони не впливають на видатки бюджету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, зараз я надаю слово голові комітету, ми вже обмінялись, фракції, думками, зараз голова комітету скаже підсумовуючі слова. І я дуже прошу, коли я ставлю пропозицію на повторне друге, це є змога всі поправки внести, це є конструктивна пропозиція. Прошу всіх підтримати. Будь ласка, Южаніна Ніна Петрівна, включіть мікрофон. 13:57:30 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, ці законопроекти доопрацьовані в комітеті. І колега, який тільки що проголошував свою промову, був… міг приєднатися до цієї роботи. Чому ми не написали більше цифр у коді? Тому що є застереження, що в разі, якщо… поставка товарів здійснюється для державних замовників з оборонного замовлення. Це означає, що жодна ГТД не буде, вантажно-митна декларація , не буде оформлена без пакету документів про підтвердження, що це замовлення Міністерства оборони. Це означає, що вільний обіг або інші використання ці товари жодним чином не поступлять. Крім того, якщо в бюджеті не запланована така стаття витрат на оплату цього ПДВ, те, що тільки що було проговорено, що це з одного карману в інший, такого не відбувається відразу. Це можна зробити за наслідками корегування надходженні цих платежів в інших і в інших податкових періодах. Тобто відразу ця система не запрацює, це взагалі в ідеальному варіанті… нас такого не робиться. Тому, вибачайте, якщо є чіткі запобіжники зловживанню, то таку норму, яка дуже просвічується добре, якщо тільки є достатній пакет документів, тільки тоді оформлюється цей товар. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я ставлю на голосування компромісну пропозицію повернути на повторне друге читання. Прошу всіх її підняти, підтримати – питання безпеки й оборони. Отже, є, перше, повернення до голосування. Я прошу колеги підтримати. Повернемося, потім – на повторне друге. Я прошу проголосувати за повернення до 4915-д і прошу підтримати. Прошу проголосувати, колеги, повернення до 4915-д. Прошу підтримати. Прошу проголосувати, голосуємо колеги.

Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. О 16 годині ми продовжимо нашу роботу. Прошу всіх о 16 годині прибути в зал для голосування. Будь ласка. Дякую.